Уважаеми колеги, продължаваме пленарното заседание с разглежданите законопроекти на второ четене. При необходимост ще направим и следваща проверка на кворума. Това е в правомощията на ръководството на Народното събрание. Подлагам на прегласуване § 3 в редакция, предложена от

„(2) Притежателят на разрешението за употреба/удостоверението за регистрация на лекарствен продукт уведомява писмено ИАЛ най-малко два месеца преди преустановяване на продажбите на лекарствен продукт, на лекарствен продукт, независимо дали е временно или постоянно.” 2. Алинея 3 се изменя така: „(3) Притежателят на разрешението за употреба/удостоверението за регистрация на лекарствен продукт посочва причините за преустановяване на продажбите в съответствие с чл. 68, ал. 1, т. 6 и декларира дали предприетите от него действия по ал. 2 се дължат на някое от основанията по чл. 276 или по чл. 277.”

В чл. 68 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 се създават т. 6, 7, 8 и 9: „6. информира ИАЛ за всяко предприето от него действие, свързано с временно спиране предлагането на пазара на определен лекарствен продукт, изтегляне от пазара на определен лекарствен продукт, искане за прекратяване на разрешение за употреба или заявено намерение за неподновяване на разрешението за употреба, както и да посочи причините, поради които е предприето това действие; в тези случаи притежателят на разрешението за употреба декларира дали предприетите от него действия се дължат на някое от основанията по чл. 276 или по чл. 277; 7. информира ИАЛ, ако действията по т. 6 са предприети в трета държава и се дължат на някое от основанията по чл. 276 или или по чл. 277; 8. информира Европейската агенция по лекарствата, когато действията по т. 6 и 7 са предприети на основание чл. 276 и 277; осигурява достатъчни количества от лекарствения продукт за задоволяване на здравните потребности на населението на Република България.” 2. „2. данни за обема на продажбите на лекарствения продукт и всякаква друга информация, с която притежателят на разрешението за употреба разполага, относно обема на лекарските предписания за продукта;”.”

§ 9: „§ 9. В чл. 79б се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 3 се изменя така: „(3) Изпълнителната агенция по лекарствата прилага процедурата по Глава осма, Раздел ІV, когато е необходимо прилагането на една от мерките, посочени в чл. Създават се ал. 4 и 5: „(4) Независимо от ал. 1-3, когато е необходимо спешно действие за защита на общественото здраве на някой етап от арбитражната процедура, ИАЛ може да спре действието на разрешението за употреба и да забрани употребата на съответния лекарствен продукт на територията на Република България до приемането на окончателното решение. решение. (5) В случаите по ал. 4 ИАЛ информира Европейската комисия, Европейската агенция по лекарствата и другите държави членки за мотивите за своето решение не по-късно от следващия работен ден.”

Следва предложение от народните представители Нигяр Джафер и Емил Райнов да се създаде § 12а. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 12а, който става § 13 със следната редакция: „§ 13. В чл. 207, ал. 1 се създава т. 6в: „6в. осигурява снабдяването на достатъчни количества лекарствени продукти за задоволяване на здравните потребности на населението на Република

Няма. Подлагам на гласуване предложението на Комисията по здравеопазване за отхвърляне на § 15 по вносител. Гласували

Чл. 217а. (1) Износ на лекарствени продукти от територията на Република България може да извършва физическо или юридическо лице, притежател на разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти или притежател на разрешение за производство. (2) Притежател на разрешение за производство може да извършва износ само на произведените от него лекарствени продукти. (3) По смисъла на тази глава износ е и вътреобщностна доставка в рамките на Европейския съюз. (4) Износ на лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък по чл. 262, ал. 1, от територията на Република България се извършва след подаване на уведомление до ИАЛ за всеки конкретен случай, когато износът се осъществява от притежател на разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти. Чл. 217б. Уведомлението по чл. 217а, ал. 4 се подава до изпълнителния директор на ИАЛ и съдържа следните данни: 1. наименование и адрес на управление на лицето по чл. 217а, ал. 1; 2. наименование, лекарствена форма и количество на активното вещество в дозова единица на лекарствения продукт, предназначен за износ; 3. номер на разрешението за търговия на едро с лекарствени продукти; 4. брой опаковки на лекарствения продукт, предназначени за износ; 5. държавата, в която е планирано да се извърши износ. Чл. 217в. (1) При постъпване на уведомление по чл. 217б ИАЛ изисква информация за лекарствения продукт, предназначен за износ за период от шест месеца назад, считано от датата на подаване на уведомлението: 1. за потреблението на съответния лекарствен продукт от Националната здравноосигурителна каса и/или от Министерството на здравеопазването; 2. за доставените количества от съответния лекарствен продукт в Република България от притежателя на разрешението за употреба. (2) Лицата по ал. 1 предоставят изисканата от ИАЛ информация в 15-дневен срок от получаване на искането. (3) Изпълнителната агенция по лекарствата извършва анализ на получената по ал. 2 информация за съответния лекарствен продукт, за съответния лекарствен продукт, като сравнява данните за използваните количества по ал. 1, т. 1 и доставените количества по ал. 1, т. 2 с наличните данни, получени по реда на чл. 217б, т. 4 за брой опаковки, предназначени за износ. износ. (4) Когато в срок от 30 дни, считано от датата на постъпване на уведомлението по чл. 217б, изпълнителният директор на ИАЛ не възрази писмено срещу извършване на износа, се приема, че е налице мълчаливо съгласие за извършване на износ. износ. (5) Изпълнителният директор на ИАЛ може в срока по ал. 4 да откаже с мотивирана заповед извършването на износ, когато при извършване на анализа по ал. 3 се установи, че: наличните към момента на подаване на уведомлението по чл. 217б количества от съответния лекарствен продукт в Република България не са достатъчни за задоволяване здравните потребности на населението; 2. в резултат на извършване на износа може да настъпи временен недостиг на необходимите за задоволяване здравните потребности на населението количества от съответния лекарствен продукт; 3. липсата на достатъчни количества от съответния лекарствен продукт за задоволяване здравните потребности на населението може да застраши сериозно живота и здравето на населението. (6) Отказът по ал. 5 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. (7) Данни за извършване на износ на лекарствени продукти от територията на Република България се публикуват на страницата на ИАЛ в интернет. Чл. 217г. Износът на лекарствени продукти се извършва в срок до три месеца от изтичане на срока по чл. 217в, ал. 4.“ Благодаря Ви, госпожо Джафер. Колеги, има ли изказвания по докладвания параграф?

Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо Джафер! Гласувах „против”, защото не съм убеден, че в тази поправка няма доза лобизъм. На второ място, по мое убеждение тези промени в Закона за лекарствените средства в хуманната медицина затрудняват свободното движение на капитали в рамките на Европейския съюз и така биха нарушили европейското право и най-вече чл. 34 – 36 на Договора за функциониране на Европейския съюз. Пазарът на лекарства в България е около 1 млрд. 600 от тях 85 милиона се изнасят паралелно, което е много малко – 5%. Моето мнение е, че едно допълнително административно регистриране не е наложително и ще увеличи административната работа. Още нещо. По този начин ще се увеличат и част от цените на лекарствените продукти на дребно, понеже няма да има и паралелен внос. Последно. Според мен всеки износ се отразява положително на българския търговски баланс, а като не се прави той ще намалее. Благодаря. Благодаря Ви, господин Димитров. Това беше отрицателен вот. Има ли желаещи за друг отрицателен вот? Няма. Продължаваме с докладването и обсъждането на следващия текст. Заповядайте, госпожо Джафер. По § 17 има предложение на народния представител Десислава Атанасова и група народни представители – § 17 да отпадне. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17. Благодаря Ви, госпожо Джафер. Колеги, има ли изказвания по докладвания параграф? Няма.

подлагам на гласуване предложението на народния представител Десислава Атанасова за отпадане на § 17, което не се подкрепя от Комисията по здравеопазване.

Сега подлагам на гласуване предложението на Здравната комисия за § 17, а именно това е текстът по вносител.

„§ 18. В чл. 262 се създава ал. 9: „(9) Условията, правилата и критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък се определят в наредбата по чл. 261а, ал. 5.“ Благодаря Ви, госпожо Джафер. Има ли желаещи да се изкажат? Няма. Подлагам на гласуване предложението на Здравната комисия за § 18, което беше докладвано от госпожа Джафер. С това параграфът

По § 19 има предложение на народните представители Нигяр Джафер и Емил Райнов: Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 19, който става § 20: „§ 20. § 20: „§ 20. Създава се чл. 285в: „Чл. 285в. Притежател на разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти, който не уведоми ИАЛ за извършване на износ на лекарствени продукти по чл. 217а, ал. 4, се наказва с глоба, съответно с имуществена санкция в размер от в размер от 50 000 до 100 000 лв., а при повторно извършване на същото нарушение – в размер от 100 000 до 200 000 лв.“ Благодаря, госпожо Джафер. Колеги, има ли изказвания по докладвания параграф? Няма. Подлагам на гласуване § 20 в редакция на Здравната комисия.

Има ли изказвания по § 21? Няма. Подлагам на гласуване § 20, който в окончателната редакция на закона става § 21.

Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли изказвания по наименованието на подразделението? Няма. Подлагам го на гласуване.

В чл. 45: а) в ал. 15 след думите „Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина“ се добавя „на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“;

Уважаема госпожо председател, преди да Ви запозная с доклада на комисията, предлагам на основание чл. 45, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да бъдат допуснати в залата: 1.

Уважаеми колеги, няма обратно процедурно предложение, така че подлагам на гласуване предложението на господин Имамов за допускане в залата на посочените лица. Моля, гласувайте.

„Закон за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли изказвания по наименованието на закона? Няма. Подлагам на гласуване наименованието на закона, докладван от господин Имамов. Уважаеми

Уважаеми колеги, май ще правим пак проверка на кворума.

чл. 13 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 2 след думата „преобразуване” се добавя „с изключение на промяна на правната форма”. 2. В ал. 3, в изречение първо думите „внос и износ” се заменят с „износ и внос, за транспортиране”,

Благодаря Ви, господин Имамов. Колеги, има ли изказвания по § 1 на законопроекта? Няма. Подлагам на гласуване § 1 по вносител в редакцията на Комисията по икономическата политика и туризъм. Гласували

Моля, квесторите, поканете народните представители в пленарната зала – тези, които са в кафето, в парламентарните стаи или просто в кулоарите.

така: „5. списък на физическите лица, които са определени да участват в тази дейност, включително лицата, които управляват и/или представляват заявителя, придружен от автобиография на лицата и свидетелство за съдимост;” г) в т. 6 думите „едноличния търговец, управителя, изпълнителния директор, прокуриста, членовете на управителния и контролния орган на юридическото лице” се заменят с „членовете на съвета на директорите или на управителния съвет, които не представляват дружеството, и на членовете на надзорния съвет”; д) в т. 7 думите „едноличния търговец, управителя, изпълнителния директор или прокуриста” се заменят с „лицата по т. е) в т. 11 думите „с продукти, свързани с отбраната” се заличават, а накрая се добавя „включваща конкретни категории и подкатегории на продукти, свързани с отбраната, и конкретни местоназначения”; се нова т. 13: „13. документ за притежаваното дялово участие в капитала на чуждестранното лице по регистрацията в страната, която е седалището му, издаден от компетентен орган на държавата, в която лицето е установено или регистрирано – в случаите на притежавано дялово участие от чуждестранно лице в капитала на лице по чл. 5, т.

Благодаря Ви, господин Имамов. Колеги, има ли желаещи за се изкажат по докладвания параграф? Няма. Подлагам на гласуване § 2 по вносител в редакцията на Икономическата комисия. Гласували

Има ли изказвания по докладвания параграф? Няма. Подлагам на гласуване предложението на вносителя за § 3 в редакция на Комисията по икономическата политика и туризъм.

валиден лиценз за износ и внос на продукти, свързани с отбраната, или сертификат за получател, може да получат удостоверение за регистрация за трансфер на продукти, свързани с отбраната, като представят само документите по чл. 14, ал. 1, т. 1 и 14.”

Междуведомственият съвет може да удължи срока по ал. 1 с не повече от 30 дни, когато е необходима допълнителна информация, свързана със заявлението и придружаващите го документи. В тези случаи междуведомственият съвет в срок 7 работни дни от датата на приемане на решението уведомява заявителя за удължаването и мотивите за него.”

ал. 2 след думите „в заявлението” се добавя „и в придружаващите го документи”. 2. В ал. 3 думите „и документ за платена такса по чл. 71, ал. 1” се заличават.

е длъжно да представи в междуведомствения съвет не по-късно от 60 дни от подаване на заявлението по ал. 2 изискуемите документи по чл. 14-17, свързани с настъпилата промяна. (5) Междуведомственият съвет разглежда и взема решение по представените документи по алинеи 3 и 4 по реда и в сроковете по чл. 18, като вписва изменението в съответния регистър и/или издава актуален лиценз, сертификат за получател или удостоверение за регистрация, когато това е необходимо.” 4. Създават се ал. 6 и 7: „(6) Вписване на изменение в регистъра и издаване на актуален лиценз, сертификат за получател или удостоверение за регистрации се извършва само в случаите на промяна на данните, вписани в регистъра или в издаден лиценз, сертификат или удостоверение. (7) Лицензираното, сертифицираното или регистрираното лице заплаща такса по чл. 71, ал. 1 само при разглеждане от междуведомствения съвет на промяна на обстоятелства, която изисква издаването на актуален лиценз, сертификат за получател или удостоверение за регистрация.”

Има ли изказвания по § 8? Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията за нов § 8.

В ал. 1 думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма” се заменят с „Министерството на икономиката и енергетиката”, думите „и 13” се заменят с „13 и 14” и се създава изречение второ: „Информацията трябва да включва конкретни категории и подкатегории на изделия с двойна употреба и конкретни местоназначения”. 2. В ал. 2 думата „три” се заменя с

Колеги, има ли изказвания по § 8, който става § 9? Няма. Подлагам на гласуване § 9 в редакцията, предложена от Комисията по икономическата политика. Моля, гласувайте.

„Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета от 8 декември 2008 г., определяща общи правила за режима на контрол върху износа на военни технологии и оборудване

Колеги, има ли изказвания по § 11? Няма. Подлагам на гласуване § 11 в редакцията на Комисията по икономическата политика.

По § 12 по вносител комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на този параграф, който става § 13: „§ 13.

Има ли изказвания по докладвания параграф? Няма. Подлагам на гласуване § 11 по вносител, който става § 12 в редакцията на Комисията по икономическата политика.

По § 12 по вносител комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на този параграф, който става § 13: „§ 13. § 13: „§ 13. В останалите текстове на закона думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”, „министърът на икономиката, енергетиката и туризма” и „министъра на икономиката, енергетиката и туризма” се заменят съответно с „Министерството на икономиката и енергетиката”, „министърът на икономиката и енергетиката” и „министъра на икономиката и енергетиката”.”

„Преходни и заключителни разпоредби”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 14. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 15.

Приехме още един закон, който влиза от деня на публикуването му в „Държавен вестник” без някой да обосновава особена нужда за това.

както и анализ на проблемите, свързани с прилагането на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с предложения за законодателни промени Временна анкетна комисия беше създадена с Решение на Народното събрание от 5 септември 2013 г. Комисията се състои от 8 народни представители, избрани на паритетен принцип с председател Кирил Добрев и членове Данаил Кирилов, Екатерина Зайкова, Емил Радев, Илиян Тодоров, Калинка Балабанова, Митхат Метин и Мустафа Карадайъ. Срокът на действие на комисията беше два месеца. С Решение на Народното събрание от 31 октомври 2013 г. на Временната анкетна комисия е възложено да анализира проблемите, свързани с прилагането на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и да изготви предложения за законодателни промени. По този повод срокът на работа на комисията беше удължен с един месец. Проведени бяха шест заседания, на които са приети Вътрешни правила за работа на комисията; разгледани бяха постъпилите сигнали в комисията; проведени бяха изслушвания на членовете на КПУКИ и публични лица – бивши народни представители, кметове, общински съветници. Проучена и анализирана е системата за регистрация и разглеждане на постъпилите в КПУКИ сигнали и жалби. Изискани са справки за движението на преписките, за натовареността на администрацията, за издаваните актове от Председателя. Изслушани бяха и държавни служители за предприетите от тях действия по изпълнение на закона. Освен това беше проведено и обществено обсъждане съвместно с Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения по проблемите, свързани с прилагането на закона. Обсъдени са и законодателни инициативи за попълване на пропуските и за подобряване на нормативната уредба. Повод за създаването на Временната анкетна комисия е оповестената информация от Прокуратурата за наличие на „тефтерче” със записки, от което е видно, че от което е видно, че по висящи и дори по още необразувани производства председателят на КПУКИ е записвал „инструкции”, срещу които стоят инициали на лица с политическо и партийно влияние в българското общество „Б.Б”. Целта на Временната анкетна комисията беше да събере факти и проучи обстоятелствата по станалите обществено достояние данни за извършени нарушения. От събраната информация се установи следното: 1. За периода 2011 – 2013 г. Комисията е разгледала общо 868 броя преписки. 2. От разгледаните преписки, решени в срок са само 183, или едва 21%. 3. От общия брой преписки 685 броя не са приключени, а част от тях са все още висящи. Установени са 146 броя преписки, по които повече от една година не са събрани и все още се събират доказателства от комисията, въпреки че законът изрично е казал това да става в двумесечен срок.

и до този момент, видно от справките, преписката все още не е приключена. Тоест, можем да ударим рекорд от повече от две години. 4. Приети от комисията са 103 броя решения за установяване на конфликт на интереси. Много моля да следим внимателно: 49 броя преписки са с особено мнение. В 47 от тях особеното мнение е подписано само от един член. Със свои решения комисията е прекратила 278 броя преписки, а в 256 броя преписки не е установен конфликт на интереси. Казвам всичко това заради една моя любима фраза от тефтера „Златанов”, където по повод преписката за Плевнелиев пише: „Да се прокара незабелязано в рубриката „Прекратени с къси мотиви, без заглавия”. шест броя преписки са точно в тази рубрика – прекратени с къси мотиви, без заглавия. 5. Отменените от съда решения на КПУКИ, с които е установен конфликт на интереси, са общо 92 броя от 103 броя решения. са решенията за установяване на конфликт на интереси, които са влезли в сила. За същия период от време Комисията като първостепенен разпоредител с бюджетни средства е изхарчила 3 милиона 540 хиляди лева. Многобройни са примерите за отмяна на решения на КПУКИ на две инстанции. Ето няколко примера. Административният съд София-град и Върховният административен съд са постановили отмяна на решение на КПУКИ срещу бившия председател на срещу бившия председател на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество Тодор Коларов, както и Решение № 14 спрямо Милчо Доцов – кандидат за кмет на община Берковица, с което КПУКИ установява конфликт на интереси по отношение на Милчо Доцов. Със свое решение Административният съд София-град отменя като незаконосъобразно решението на КПУКИ. Решението на Административния съд е потвърдено и на втора инстанция от ВАС на 21 декември Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси е образувала 21 броя преписки срещу магистрати за постановени от тях актове, с които отказват да образуват или прекратяват наказателни производства, или се произнасят с присъда по конкретно дело. Съгласно нормативната уредба тези действия на магистратите подлежат на институционален контрол чрез обжалване и протестиране пред висшестоящите органи в съдебната система. Те не са извършили нарушения в качеството им на административни ръководители, а просто по отсъждане по определени дела. В този смисъл КПУКИ, извън предоставената от закона компетентност, е образувала преписки, събирала е доказателства, включително е призовавала тези магистрати да представят обяснения за изясняване на обстоятелства от компетентност, която е на други органи. Председателят на комисията без решение на самата комисия е издавал становища и указания – 85 броя са издадените становища от страна на председателя. Голяма част са издадени, без да се разгледат и да бъдат одобрени от самата комисия като колегиален орган. орган. Фрапантен пример е случаят с Мариета Сивкова – общински съветник от Ямбол и заместник-кмет на община Тунджа. В предоставеното на председателя на Общинския съвет на община Ямбол становище Филип Златанов се произнася положително относно твърдян конфликт на интереси и потенциална несъвместимост на Мариета Сивкова. След обжалване от страна на потърпевшата КПУКИ на свое заседание приема обратно становище от това на председателя,

и Решение № 298 на Общинската избирателна комисия – гр. Ямбол, която е прекратила предсрочно пълномощията на госпожа Сивкова като общински съветник. Процедура по разпределение на преписките. На проведените заседания на Временната анкетна комисия бяха изслушани членовете на КПУКИ, без нейния председател. От изслушаните членове на комисията, директора на дирекция „Правна” и служители от същата дирекция се изясни начинът, по който се разпределят сигналите. Постъпилият сигнал се завежда в деловодството. След завеждането сигналът се предоставя на главния секретар или председателя на КПУКИ, които от своя страна с резолюция до директора на дирекция „Правна” стартират процедурата по превръщането на сигнала в преписка. Не е определен конкретен срок за придвижване на заведения в деловодството сигнал до резолиращия сигнала и придвижването му до дирекция „Правна”. Това понякога може да отнеме по 5-6 месеца, което довежда до така нареченото, описано в тефтера, „да тупкаме топката” или да бавим играта. Това на практика не дава възможност да се установи кой е задържал преписките, по чия вина масово не се спазва двумесечният срок за произнасяне по тях. Директорът, от своя страна, завежда преписката в отделен регистър и я разпределя по своя преценка на юрисконсулт от дирекцията. Юрисконсултът, на когото е разпределена преписката, сам преценява от кои органи и институции да изисква доказателства и какви точно доказателства. Директорът на дирекция „Правна” докладва преписката на председателя за включването й в дневния ред. Председателят със своя заповед еднолично определя дневния ред и насрочва заседанията на комисията. Директорът на дирекция „Правна” е на пряко подчинение на председателя на комисията. Липсва писмено разписана процедура за действията на директора след резолюцията на председателя или главния секретар на комисията. Няма обективни критерии, въз основа на които директорът да извършва преценка на кого от всичките 13 юрисконсулти да бъде разпределена преписката. От събраната и анализирана информация може да се направи следното заключение – че съществува голяма вероятност за субективно разпределение на преписките, без ясни принципни правила, които да гарантират на жалбоподателите обективно и безпристрастно поведение при събиране на необходимите доказателства. Основна дейност са извършили четирима юрисконсулти, които са работили по „важните” сигнали, присъстващи в тефтера на Златанов. Произнасянето на комисията е превърнато във формален акт, като основната дейност по определяне, събиране на доказателства и изготвяне на проектите за решения е възложена на администрацията, а не на членовете на комисията. Съгласно Заповед № 04-11/13.01.2012 г. на председателя на комисията отговорният юрист, на когото е разпределена преписката, преценява дали са събрани достатъчно доказателства и изготвя проекта за решение. Съгласно т. 5.6 от заповедта „Докладът и проектът се представят на членовете на комисията два дни преди заседанието на комисията за приемане на финалния акт”. От изисканата Инструкция за деловодната дейност и документооборота се установи, че изходящата кореспонденция се внася за подпис на председателя в интервала, слушайте, между 13,30 и 14,00 ч. чл. 17, ал. 1 от инструкцията. Определянето на подобно работно време е без прецедент в административната практика. Съответствие на записките в тефтера с приетите решения по същество. От изнесените данни от прокуратурата относно лицата, присъстващи в личния тефтер на председателя Златанов, заканите „да се оправи”, „да се удари”, „да се изчака”, „бързо” и така нататък, записани срещу конкретните имена, с много малки изключения отговарят на решенията, които КПУКИ е вземала. Напълно отговарящи на записаното в тефтера и взетото като решение на комисията са следните случаи: - Венцислав Куткудейски – кмет на с. Медковец, община Монтана. Записано в личния тефтер е „да се изчака с 2-3 месеца, И.Ф. е казала в началото на септември”. Решението на комисията да не се установи конфликт на интереси е взето на 30 август 2012 г., тоест 5 месеца след образуване на преписката. Марио Шиваров – общински съветник от Варна. Записано в личния тефтер: „Шиваров – четвъртък – лично – ЦЦ”. На същия човек преписката му е разгледана в четвъртък. Мустафа Еюпов – кмет на с. Кръстава, община Велинград. Записано в личния тефтер: „да има конфликт” – изпълнено с Решение № 153. - Кметът на с. Сталийска махала, община Лом, област Монтана – Цветан Петров. Записано в личния тефтер: „да няма конфликт на интереси” – с Решение № 125 преписката е прекратена. - Пламен Макавеев Петков. Няма сигнал срещу него в комисията, но пък присъства в тефтера на председателя – това също е една загадка. Същият този човек е бил кандидат за кмет на община Чипровци, област Монтана. Записано е в личния тефтер „да се удари” – не успява да спечели изборите със 17 гласа на балотажа, след което имаме около стотина невалидни бюлетини. Същият не подава жалба или сигнал за ръчно преброяване на бюлетините. Как, по какъв начин е въздействано върху него, можем само да гадаем. Иван Недков – кмет на с. Крумово, община Родопи, област Пловдив. Записано в личния тефтер „да се оправи” и „е оправен” с Решение № 77. - Румен Арнаудов – кмет на с. Плетена, община Сатовча,

за Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето и Закона за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия. „Емил Димитров стоп”, „Емил Димитров да се удари след около месец” – изпълнено напълно. Изслушване на лицата, присъстващи в тефтера. При изслушването си Емил Димитров, Вяра Петрова, Марио Шиваров обясняват присъствието си в личния тефтер на председателя като използване на държавни структури, подлежащи на контрол от Народното събрание, за притискане на политически неудобни лица. Комисията забавя с месеци решенията по техните казуси, което време се използва за политически натиск, за влияние върху тяхното поведение в качеството им на народни представители и общински съветници. Същите потвърждават, че натискът е бил осъществен по начина, описан в личния тефтер на председателя Златанов и от посочените политически поръчители, цитирани с инициали в тефтера. Кметове и общински съветници, които бяха изслушани, обясняват присъствието си в този тефтер като неудобни политически и икономически на определени кръгове, които се стремят да дискредитират обществения им имидж на политици и да ги отстранят от заеманите от тях позиции. Сигналите спрямо някои от тях са разгледани в изключително кратки срокове, които да позволят решението на комисията да се използва политически преди изборите на 23 октомври 2011 г. По други сигнали няма произнасяне повече от година. Прави впечатление, че преписките срещу публични лица от област Монтана са над 38, за 2012 г. – 17, а за 2013 г. при отсъствието на госпожа Искра Фидосова, само една. Сигналите са подавани в периоди на обществено-политически мероприятия, като общи или частични избори, предстоящи назначения и други. Публично обсъждане – Кръгла маса с неправителствени организации. На 24 октомври 2013 г. в зала „Изток” на Народното събрание, съвместно с Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения се осъществи публична дискусия по проблемите при прилагането на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) и предложения за преодоляването им. Публичната дискусия се излъчи в реално време чрез интернет страницата на Народното събрание. От проведената дискусия и големия граждански интерес стигнахме до няколко извода: 1. Субективизъм при администрирането на преписките. 2. Поставяне на специализираната администрация единствено под контрола на председателя на комисията. 3. Разширяване на кръга от субекти, по отношение на които се прилага закона. 4. Повече превенция, по-малко репресия. 5. Повишена публичност и контрол върху работата на комисията. Изводи. Настоящият доклад съдържа принципни изводи и предложения за законодателни промени с оглед повишаване на прозрачността и засилване на превантивната роля на комисията, които се установяват на събраните факти и проучените обстоятелства в резултат на работата на Временната анкетна комисия. В момента действащият закон създава правна рамка и процедури, които позволяват прекалено голяма концентрация на правомощията на председателя при липсата на контролен механизъм върху предприетите от него и комисията действия. От предоставената от КПУКИ се установява, че повече от две трети от приетите от КПУКИ решения са постановени след изтичане на предвидения в закона двумесечен срок за разглеждане и произнасяне по постъпилите сигнали и жалби. Самият закон не предвижда процедура за забавено администриране и произнасяне. Необходимо е да се създаде механизъм за повишено обществено доверие в избора на председателя и членове на комисията и въвеждане на граждански контрол върху работата на комисията. Членовете на комисията следва да се избират, съответно назначават, след проведена публична процедура, утвърдена от съответния орган, който съгласно закона има право да предлага кандидати за членове на комисията. Процедурата е необходимо да съдържа условия и реда за номинирането, представянето и изслушването на кандидатите. Изслушването е необходимо да е публично и да се предостави възможност и на гражданските организации да правят предложения до органа по назначаването и да отправят въпроси за изразяване на становища. От събраната информация е видно, че обект на проверката са политически опоненти, заемащи публична длъжност по смисъла на закона. КПУКИ се изгражда отрицателен имидж, за омаловажаване или обществено игнориране на позицията им като публични фигури. В този списък влизат народни представители, кметове, общински съветници и представители на съдебната власт. Комисията „нанася удари“ както и „отмъщения“ и на лица, които са неудобни и са подали вече оставка и по смисъла на закона не са били публични личности. Въпреки това комисията е образувала преписки и се е произнасяла с утвърдителни решения, които са отнемани от съда на две инстанции. Пример на това отношение е производството срещу бившия председател на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество Тодор Коларов. Комисията, чрез действията или бездействието си, е обезсмислила възложената в Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси воля, тъй като не е спазвала законоустановения чл. 27, ал. 3 във връзка с чл. 23, ал. 1 от и установяване на конфликт на интереси двумесечен срок за произнасяне. По този начин лицата, извършили неправомерни действия в условията на конфликт на интереси, остават ненаказани, а други, срещу които с месеци няма произнасяне, се лишават от законово гарантираната им възможност да се защитят в съда. В този смисъл Законът за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за създаване на независим публичен орган, който да установява и предотвратява конфликт на интереси, е изцяло подменен. Председателят на КПУКИ е единственият орган по назначаване и освобождаване на служителите в администрацията. Тази непосредствена служебна зависимост между назначаващия орган и назначената от него администрация създава порочен механизъм за влияние върху обективното и безпристрастно изпълнение на задълженията на служителите от администрацията. Необходимо е да се предприемат законодателни инициативи, които да елиминират възможностите за субективизъм, непрозрачност и необективност при събирането на доказателства и произнасянето на комисията. За целта: - въвеждане на описания по-горе механизъм за повишаване на обществено доверие в избора на председател и нейните членове; - избор на заместник-председател или заместник-председатели на КПУКИ от Народното събрание, за да се избегне вакуумът при отстраняване или невъзможност на председателя да упражнява дейност за определен период от време; да се определи, че максималният срок за произнасяне е до два месеца и този срок може да бъде удължен с още два, с решение на комисията, взето с единодушие или само ако е необходимо за обективно и безпристрастно произнасяне на комисията по конкретния сигнал; с цел повишаване ефективността в работата и произнасяне на Комисията в сроковете, предвидени в закона, е необходимо да се предвидят санкции за лица, които не предоставят на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси исканата от тях информация в определения от комисията срок; - да се събере публичен регистър към КПУКИ за обявяване на декларациите по чл. 12, т. 4 по всеки конкретен повод на конфликт; да се предвидят завишени административни санкции за членовете и администрацията на комисията при неспазване на изискванията на чл. 12 от Закона; да се отнеме възможността на КПУКИ да се произнася по несъвместимост за лица, заемащи публични длъжности, тъй като такива правомощия са предоставени на други органи, съгласно действащото законодателство; необходимо е да се повиши превенцията, която КПУКИ следва да оказва спрямо лица, заемащи публични длъжности; - с цел повишаване на превенцията е препоръчително да се приемат промени, позволяващи имената на лицата, заемащи публични длъжности, за които е установен конфликт на интереси с цел и с влязъл в сила акт, да се обявяват в интернет страницата на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Тук имаме много интересни примери примери за имена, за хора. Комисията се е произнесла и техните имена не са качени в интернет, тоест лишаваме ги от публичност; - да се възложат правомощия на КПУКИ като колегиален орган при назначаването, освобождаването, атестирането на държавните служители в администрацията, както и при изработването, приемането на становища и методични указания за прилагането на закона. Това ще създаде по-голяма сигурност в служителите от администрацията и ще повиши обективността и безпристрастността на решенията; - да се въведе възлагането на случаен принцип и разпределението на преписките на членовете на комисията; - да се въведе да се въведе инструментът на „отвод“ за членове на администрацията при прилагане на основни съмнения за нарушаване на принципа на безпристрастност, както и при конфликт на интереси; - да се създаде механизъм за парламентарен контрол от постоянна парламентарна комисия върху работата и решенията на Комисията. В заключение, опитът показва, че и най-добрите правила не могат да проработят без добрата воля на тези, от които зависи тяхното прилагане на практика. Доверието на обществото се дава не само заради образование или познаването на закона. Доверието включва и изискване на качества за неподатливост, неподкупност, умение да служиш на закона. Настоящият доклад се стреми не само да предостави съществуващата практика, но и да определи областите, които се нуждаят от обновление, за да променят в по-голяма степен практиките, които пречат да се осъществява независима и обективна дейност на комисията в полза на обществения интерес. Предстои проект за решение на Народното събрание. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Запознайте ни с проекта за решение и по Доклада на Временната анкетна комисия за проучване на обстоятелствата по оповестените факти и данни за нарушения, извършени в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Приема Доклада на Временната анкетна комисия за проучване на обстоятелствата по оповестените факти и данни за нарушения, извършени в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Добрев. Комисията е свършила работа, с която Вие запознахте Народното събрание. Беше представен докладът.

Очевидно няма да приключим днес тази дискусия и утре ще продължи.

максимално добросъвестно, максимално енергично. Надявам се участието ни да е било полезно и ефективно. Подписали сме доклада на временната комисия с резерва, с особено мнение, което сме изразили и в заключителното заседание, и което ще си позволя да изразя накратко и по отношение на Вас. Първо, подкрепяме доклада, защото той ще доведе до ползата да усъвършенстваме конкретно законодателство и устройствения закон, който касае дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Безспорно е, че действащият закон следва да бъде променен, следва да се актуализират негови разпоредби, следва да се обезпечат и чисто институционални въпроси по отношение на взаимодействието между членове и ръководство на въпросната комисия. Също така сме съдействали изцяло на работата на комисията, защото към момента на практика такава комисия няма, и то няма поради липса на състав.

на този състав в неговата пълнота. Приемаме също така, че изводите и препоръките ще подобрят дейността на бъдещата комисия, както и че ще гарантират публичния интерес, от една страна, така ще гарантират и правата на лицата, за които се проверява и установява дали има налице конфликт на интереси. Резервите ни касаят част от въпросите и констатациите, които са вписани в, ще го нарека, обстоятелствената част на доклада. Вярно е, че тази комисия действаше в ситуацията на политически натиск и в голяма степен на една обществена предубеденост. По тази причина и подходът, и методът на търсене и установяване на фактите не беше достатъчно обективен. Най-първо ще коментирам това, че личният тефтер съдържал инструкции. Ние не разполагахме с личния тефтер, уважаеми колеги. Разполагахме с някакви споменавания и интерпретации на този личен тефтер. Даже имаше случаи, в които колеги препращаха към еди-кое си издание, към еди-коя си пресконференция. Ние не видяхме с очите си тефтера. Приехме обаче, че това, което се твърди като реплики или записи, най-вероятно е автентично. Така и не беше уважено, бих казал, съобразено нашето искане да се получи достъп до оригинала, който е събран като доказателство по едно наказателно производство. Без да влизаме в интерпретации, защото и аз, и колегата Радев се стремяхме максимално да се придържаме към фактите, но не можем да не коментираме употребата на понятието „инструкции”. Аз се радвам, че в доклада „инструкции” беше поставено в кавички. Ние не знаем дали това са инструкции, или са мислите на Филип Златанов. Такава директна връзка не беше установена. Също така, макар и да се споменават някои от фактите, и в момента остават интерпретирани еднопосочно и целенасочено. По годишното разпределение на преписките много много ясно се вижда, че това е орган, който започва да функционира. В едната година преписките са били малко. В тази година комисията е съществувала в две стаи, два кабинета. Съществувала е в състав: членове на комисията плюс не повече от четирима-петима други служители. Следващата година се вижда, че броят на преписките се увеличава, което означава, че институцията очевидно започва да работи. Започва също така да изгражда администрация, започва да установява тази администрация в конкретно работно място, докато се стигне респективно до заработването на комисията в един нормален, бих казал относително, ритъм и това безспорно е през 2012 г. Това обстоятелство се дължеше и на факта, че комисията не беше ситуационно устроена. Тя започна работа с три кабинета, докато през 2012 г. получи ползването на два етажа от административна сграда. Това би следвало да бъде и логичното обяснение, защото ние изслушахме администрацията, но не сме изслушали всички редови служители, както са посочени 16 на брой с разпределение на преписките. Напълно е възможно четирима, петима или шестима от тях просто да са по-старшите юристи, да са с повече опит или с по-висока квалификация, или с по-сериозно познание и владеене на конкретната материя, другите да са току-що встъпващи, обучаващи се в работата.

поръчково и по такъв начин. Макар да изслушахме ръководството на администрацията заседания, комисията пак намери обяснение, с което да вмени вина на Филип Златанов като председател. Оказа се, че преписките не се движат от председателя. Преписките постъпват в администрацията, на първа фаза се разпределят – казвам го образно – от директора на Правна агенция. Той ги предоставя по собствено усмотрение, което беше заявено няколко пъти, включително и от членове на комисията, беше потвърдено и от госпожа Сабрие Сапунджиева – предоставя ги на съответни юрисконсулти. Как ги избира? Очевидно това е по някакъв вътрешен график на натовареността и със съобразяване на компетентността на конкретния служител. Кое обаче действително е порок? Порок е това, че част от процедурата в комисията е много силно обусловена и много пряко зависи от правно действие, което е инструмент за защита на лицето, поставено на изследване – дали има конфликт на интереси, или няма конфликт на интереси – снемането на личните обяснения от това лице. Затова има множество случаи, в които забавянето се дължи на неуведомяването на това лице – не че той не е знаел. Имаме конкретен случай с конкретен наш колега, който много говори по този въпрос Вероятно е знаел – три, четири, пет опита за неговото уведомяване, но е предпочел да не се яви. Ето затова не може да приключи производството. Аналогичен е и случаят с представянето на доказателства. Кмет на средна по размер община – една година се бави производството. Защо се бави? Човекът го заяви пред комисията: „Защото още не съм изпратил копията на всички обществени поръчки.” Комисията е поискала всички обществени поръчки за определен период от време. Той казва: „Да, вероятно това е един тир с документация. Не мога да организирам и да я предоставя на комисията.” Комисията е тръгнала оперативно да съкращава този обем до минимално необходимия обем доказателства, които би трябвало да изследва в този случай. Действително законът и процедурата тук изискват да се установят срокове по отделните етапи в това производство. Също така да се разпределят последиците, ако примерно заинтересованото лице прецени или не желае да се яви за изслушване, или пък създаде пречки за събиране на доказателствата.

Не оценихме обаче техните свидетелства и техните мнения точно като на заинтересувани, на пострадали от дейността на тази комисия лица. Тоест те при всички положения са еднопосочни. При всички положения имат оттенъка на мярката на проблема, създаден от работата на тази комисия. Тъй като при всичките тези изслушвания акцентът едва ли не политически се хвърляше и се насочваше спрямо нашата политическа сила, аз моля всички колеги да съобразяват и правилно да прочетат отразеното в доклада. По почти всички решения на комисията са били изразени 49 „особени мнения”

Няма. Има ли желаещи за други изказвания Има ли други желаещи да се изкажат? Няма. Закривам разискванията и насрочвам гласуване на Проекта за решение по доклада утре 17 януари, петък от 9,00 ч. Тъй като има няколко минути до края на пленарния ден, ще направя съобщение за парламентарния контрол, с което заседанието ще приключи: 1. Министър-председателят на Република България Пламен Орешарски ще отговори на въпрос от народния представител Стефан Господинов. Заместник министър-председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова ще отговори на въпрос от народния представител Кирил Калфин и на две питания от народните представители Томислав Дончев и Ивелина Василева. 3. Заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев ще отговори на четири въпроса от народните представители Галина Милева, Красимира Анастасова, Любомир Христов и Хюсеин Хафъзов. Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов ще отговори на три въпроса от народните представители Димитър Димов, Лиляна Павлова, Калина Балабанова и Николай Александров. 5. Министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев ще отговори на осем въпроса от народните представители Мая Манолова, Борис Цветков, Станислав Станилов, Владимир Тошев, (два въпроса), Красимира Анастасова и Николай Апостолов, Калина Балабанова и Николай Александров. 6. Министърът на инвестиционното проектиране Иван Данов ще отговори на три въпроса от народните представители Лиляна Павлова (два въпроса), Борис Цветков и на питане от народните представители Здравко Димитров, Павел Гуджеров и Николай Нанков. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов ще отговори на шест въпроса от народните представители Ивайло Московски (два въпроса), Владимир Тошев, Минчо Минчев, Борислав Гуцанов и Татяна Буруджиева, и на питане от народния представител Лиляна Павлова. Министърът на околната среда и водите Искра Михайлова ще отговори на въпрос от народния представител Ивелина Василева. 9. Министърът на здравеопазването Таня Андреева-Райнова ще отговори на въпрос от народните представители Емил Райнов, Антон Кутев и Георги Свиленски и на питане от народните представители Семир Абу Мелих и Галина Милева. Министърът на образованието и науката Анелия Клисарова ще отговори на два въпроса от народните представители Милена Дамянов и Корнелия Маринова, и на две питания от народния представител Милена Дамянова. Министърът на финансите Петър Чобанов ще отговори на въпрос от народния представител Станислав Станилов. 12. Министърът на отбраната Ангел Найденов ще отговори на питане от народния представител Валентин Радев. Министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева ще отговори на три въпроса от народните представители Джевдет Чакъров и Мехмед Атаман, Джевдет Чакъров и Лиляна Павлова, и на две питания от народния представител Лиляна Павлова.